Откривам заседанието. в изпълнение на точка пет от Решение за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз 1 януари – 30 юни 2018 г., приета от Народното събрание на 1 декември 2017 г., министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. госпожа Лиляна Павлова ще представи пред Вас вече приетата с Решение на Министерския съвет Програма. Напомням Ви също така, че постъпилата в Народното събрание на 11 декември 2017 г. Програма е предоставена в началото на седмицата с писмо на всички постоянни комисии,

и могат да вземат думата винаги, когато поискат. Колеги, след като госпожа Павлова приключи с изявлението си, ще дам по пет минути на парламентарна група за отношение към Програмата. Преминаваме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря Ви за възможността на днешното заседание да представя пред Вас окончателния вариант на Националната програма и приоритетите на българското правителство за предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз от 1 януари буквално броени дни до началото на този изключително важен момент за България. Точно 10 години след пълноправното членство на България в Европейския съюз, в ситуация на сериозни предизвикателства, които стоят пред Европа, България поема Председателството на Съвета. Представено на Вашето внимание, имаме окончателния вариант на Програмата, която беше приета на заседанието на Министерския съвет на 6 декември Искам да Ви уверя и да Ви благодаря за това, че приносът на българското Народно събрание, който беше приет и гласуван, обсъден тук, в пленарната зала, на 1 декември, е отчетен в максимална степен в окончателния вариант на Програмата и приоритетите. Може да видите и сами ще се уверите в това, че по всички значими теми, по които приносът на Народното събрание беше представен, беше ясно приет както по отношение на кохезионната политика, общата селскостопанска политика, бъдещата дунавска и черноморска политика за тези региони, цифровата икономика по икономическия дневен ред, в областта на отбраната и в други – ясно е отчетен този принос. Именно защото оценяваме и осъзнаваме важната роля и на националния парламент, и на Европейския парламент в резултат от договора от Лисабон, тази роля е значима. Ролята е тази, която трябва да отчитаме, защото именно единството, именно националната приемственост и работата на всички институции е тази, която ще ни даде възможност да отстояваме както националния интерес, но и в същия момент това, към което сме призовани – да бъдем честен, безпристрастен балансьор, да бъдем такъв председател, който търси баланса, който търси консенсуса, когато се налага и компромиса в името на постигането на общото решение в интерес на 28-те или 27-те държави членки, в зависимост от съответния формат. (Шум.) Благодаря също така на всяка една от парламентарните групи, с които проведохме индивидуални срещи. Благодаря изключително много на парламентарните комисии, които също направиха изслушване с ресорните министри. Разбира се, на колегите от Външната комисия, и специално на господин Вигенин – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските

тези препоръки, този принос, който беше приет от Народното събрание на 1 декември. Освен шестте срещи от Парламентарното измерение, които са важни, които касаят българския парламент, искам да Ви уверя, че в предстоящите срещи и календара на Председателството Вие, народните представители, ще имате възможност за активно участие в специфичните тематични заседания както на неформалните съвети и конференциите на високо ниво, така и в срещите на експертно ниво, които касаят секторите от интерес и значимост за Народното събрание и съответните парламентарни комисии. В представената кратка презентация с основни послания специално сме отбелязали за Ваша информация основните срещи от календара на Българското председателство. Календарът също е готов и е завършен. Освен формалните съвети на министрите, европейските съвети като част от дневния ред, които ще се провеждат в Брюксел и Люксембург, заседанията в Страсбург на Европейския парламент, в България ще бъдат проведени 270 заседания от националното измерение, шест от които са от парламентарното. На Вашето внимание сме представили основните дати, на които ще имате възможност да участвате. Вчера вечерта се върнах от Страсбург. Това беше и първото представяне, и първото всъщност поемане, бих казала, на парламентарно ниво на Председателството в Европейския парламент. Практиката е две до три седмици преди датата на поемане на Председателството, министърът, отговорен за Председателството, да представи своите приоритети пред Комисията – Конференцията на председателите на всички парламентарни групи в Европейския парламент. Беше един изключително важен и интересен дебат, на който представих приоритетите. Получих висока оценка за това, че България ясно осъзнава, оценява и познава проблемите, но и приоритетите, които стоят пред нас. Високи са очакванията към България, защото 2018 г. е последната цяла година преди края на мандата и на Европейския парламент, и на Европейската комисия. Това поставя пред нас една доста по-амбициозна, бих бих казала, програма, но и очаквания до май месец съвместно с Европейската комисия да успеем да предложим на вниманието всички проекти на регламенти и законодателство, които стоят пред нас. Така и през 2018 г. да бъдат приети, да бъдат приключени триалозите, а именно одобрението и от Европейския парламент, съвместно със Съвета и Комисията, на важното законодателство като такова. Впоследствие бях поканена и участвах на изслушване в Европейската народна партия, в Европейската партия на социалистите и демократите, в АЛДЕ – партията на либералите, отново дебат по отношение на приоритетите, на важните теми от общоевропейския контекст и дневен ред. Както Вие сте запознати и от дебата, който имахме на първи, още веднъж да потвърдя: България представи, първо, своето основно послание – посланието за единство, посланието за стабилност в рамките на общоевропейския дневен ред, и четирите окончателно приети приоритета за Българското председателство. Първият е бъдещето на Европа и младите хора един приоритет, който касае дебата не само за бъдещето на Европа, а ролята, мястото, значимостта на младите хора като основен капитал, за това каква Европа искаме и в каква Европа искаме те да живеят. Тук особено внимание и значение има дебатът за бъдещия бюджет след 2020 г., в контекста на Брекзит, в резултат на който Европейският бюджет е на минус между 10 и 15 млрд. евро годишно. в същия момент предизвикателството как формираме европейския бюджет след 2020 г., който трябва да бъде предложен сега, май месец, по време на Българското председателство, в който новите предизвикателства, свързани със сигурност, отбрана, миграция и подкрепа за страните от Африка, страните извън Европейския съюз, също изисква един бюджетен ресурс от около 10 – 11 милиарда годишно. В същия момент България като държава от последните присъединявания, кохезионна държава, трябва и ще отстояваме значението на кохезионната политика, кохезионните фондове, които са изключително важни за държави като нашата, за да продължим усилията за изравняване различията в регионите и продължаване инвестициите в подобрена инфраструктура, образователна, социална, тъй като в България дадохме заявка – такъв беше и политическият консенсус в България, да дадем заявка да бъдем Балканско председателство и да намерим важната роля, значение, защото бъдещето на Европа, мирът, стабилността на Европа минават през мир и стабилност на Балканите и просперитет също на държавите от Западните Балкани. Третият приоритет е сигурност и стабилност. Безспорно тук е много важна темата, свързана с проблема с миграцията, релокацията на мигранти – Дъблинското споразумение, както е по-известно; темата за изпълнение на мерките с Единната система за отбрана, отбранителен съюз, които са изключително важна точка в общоевропейския дневен ред – точка, по която особено темата миграция не намира консенсус и единомислие в решенията. Четвъртият приоритет е икономика, икономическо развитие и растеж, със специален фокус в Единния цифров пазар. Единният цифров пазар – много голямо беше усилието и успехът на Естонското председателство, което имаше дигиталния дневен ред за свой приоритет, но остава много именно по време на Българското председателство да довършим, така че темата със стартирането, започването в реален аспект да функционира Единният цифров пазар остава в ръцете на Българското председателство. Аз съм уверена, че със съвместни усилия ще успеем да бъдем активни и успешно да доведем докрай и този приоритет. В заключение, благодаря още веднъж за подкрепата. Надявам се в името на това, че Председателството, успешното представяне на България като председател на Съвета на Европейския съюз, ще изисква политически консенсус и диалог, разбирателство. Това е кауза, около която трябва да сме обединени всички ние, защото, ако България е успешна, ще сме успешни всички ние. За българските граждани, за европейските граждани и институции няма значение коя е институцията. Важно е какви са резултатите. Така че нека още веднъж да докажем това, което стои на българското Народно събрание, че „Съединението прави силата“,

Колеги, давам Ви думата за отношение – по пет минути на парламентарна група. Господин Вигенин, заповядайте.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

че представи днес окончателния вариант на Програмата и на мнозинството, че даде шанс все пак на парламентарните групи да изразят своето мнение по това как се финализира подготовката и как започва Българското председателство. Разбира се, отново бяхме свидетели на факта, че някак си за парламента тази тема не е чак толкова интересна, но се надявам с времето и с напредването на самото Председателство тук да произтекат повече въпроси, които можем да обсъждаме и по които ще имаме интерес. Благодаря за това, че усилията, които положи Народното събрание в този период от всяка една политическа група за подготовката на нашия принос, решението, което приехме преди няколко седмици, са отчетени във финалния вариант на Програмата. Някои от елементите са разработени по-подробно и това е важно, защото на тази база съответните парламентарни комисии трябва да осъществят контрола по изпълнението на Програмата и на самото решение, и в частност Комисията по европейските въпроси. Разчитам доброто взаимодействие, което по тази тема беше демонстрирано до момента, да продължи, защото само със съвместните усилия на институциите, в случая на парламента и на парламентарните комисии, можем да постигнем по-съществени резултати за България. Тук не става въпрос доколко Председателството само по себе си ще реализира тези приоритети, а доколко това Председателство ще бъде плюс за България, за нейния имидж, за политиките, които след това ще бъдат реализирани от Европейския съюз в интерес на страни като България. Предстои в сряда в Комисията по европейските въпроси да направим финално изслушване на министър Павлова за финализирането на подготовката не само по отношение на политическите приоритети, но и чисто технически. Това са важни въпроси. Ние сме били свидетели, когато и най-добрите политически послания умират, когато технически проблем направи невъзможна дискусията или блокира превода. Споменавам го, защото тези въпроси никак не са за подценяване и се надявам само, че забавянето в подготовката, което имаше, на финала изцяло е преодоляно. За нас е важно, и това е въпрос на работа и на Парламентарната група на „БСП за България“, какви са критериите, по които ние накрая ще оценим дали това Председателство е било успешно. доколко приоритетите, които сме заложили, са реализирани, зависи не само от България, но в процеса на работа ще проличи доколко ние сме били готови тези приоритети да бъдат поставени по адекватен начин в европейския дневен ред. Искам да подчертая също, че в последните седмици особено се лансира една теза, че в рамките на тези шест месеца ние трябва да се снишим, да не поставяме своите проблеми и въпроси. Аз смятам, че това е грешна теза. Разбира се, не става въпрос грубо да поставяме публично всичко това, а именно по въпроси като членството ни в Шенген, еврозоната, механизмът за сътрудничество и оценка, ние трябва да използваме тези шест месеца, контактите, които наши представители по всички линии ще имат с партньорите, и да поставяме тези въпроси, защото, както се казва, „желязото се кове, докато е горещо“ и нашето Председателство дава уникална възможност ние да работим по тези теми.

Второ. Постоянно се поставя въпросът, че през тези шест месеца едва ли не ние трябва тук да замразим вътрешно-политическия дебат, да няма конфронтация, да не се изложим пред чужденците. Нека да сме наясно, „БСП за България“ заяви, че по въпросите на Председателството ще подкрепяме, ще работим заедно, особено когато парламентът е ангажиран, но това по никакъв начин не означава, че по всички други въпроси, по които една опозиция има какво да каже на управляващите, ние ще мълчим.

неяснота по отношение на визията, която България иска да покаже в рамките на тези шест месеца. Началото никак не беше добро. Снимките, които бяха лансирани като лице на България, бяха оценени от социалните мрежи като доста абсурдни.

Госпожо Грозданова, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Министър, колеги! Преди две седмици приехме Проекта на решение, с който всички парламентарни групи и народни представители казахме своето мнение как да

Отчитайки ролята, която има всяко едно ротационно Председателство, следва да подкрепим нашето правителство в стремежа му да постигне в максимална степен баланс между специфичните интереси на държавите членки, за да бъдат постигнати целите, зададени в европейския дневен ред през следващите шест месеца. Както стана ясно, ние сме в трио до края на 2018 г. Като имаме предвид и ролята на националните парламенти след Договора от Лисабон във формирането и реализирането на ключовите приоритети на Европейския съюз, следва да обърнем специално внимание на работата, която ни предстои в парламентарното измерение заедно с нашите колеги от другите национални парламенти, както и с колегите ни от Европейския парламент, за да постигнем съгласувани позиции в отговор на очакванията на европейските граждани. Вярвам, че предизвикателствата от днешния ден могат да бъдат преодолени само чрез съвместни действия на европейско ниво. В същото време на национално ниво е наш дълг да съдействаме за запазване на постигнатия до момента политически консенсус и за широка обществена подкрепа за провеждане на едно успешно първо Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Всичко това е важно, за да отговорим на реалните нужди на европейските граждани и да превърнем предизвикателствата във възможности за младите хора, което е основен наш приоритет, да продължим работата за социално сближаване, да развиваме цифровата икономика и умения, които ще съхранят солидарността в Европа, да допринесем за сигурността и стабилността с акцент върху европейската перспектива на Западните Балкани и инфраструктурната свързаност на Европа, да продължим да поддържаме общите европейски идеи в съответствие с Римската декларация, който документ се оказа и потвърди изключителното значение на принципите на солидарност и сближаване, които са водещи за европейската интеграция. Така изведените в окончателната Програма на България приоритети за Председателството, са предпоставка за провеждане на едно успешно Председателство според мен успехът на Председателството ще се измери в това колко от чувствителните досиета ние ще можем да финализираме в нашия период, а и как ще можем политиците и администрацията, която работи за Председателството, да се сработим, за да постигаме нашите цели. Затова вярвам, че с постоянното представителство в Брюксел по време на периода ще работим добре. В заключение бих искала да посоча, че целта на нашите общи усилия е да дадем на Европейския съюз нов тласък за постигане на ефективен съюз в полза на демократичните общества и на демокрацията като цяло. Бих искала да кажа, че поставянето на преки национални интереси по време на самото наше Председателство, не е редно да се прави. Това са едни неписани правила, които смятам, че трябва да спазваме.

Какво нередно видяхте в начина на водене? Колеги, моля да се изслушваме! Понеже най-вероятно с Ваше разрешение тези документи са разпространени в залата, надявам се по този начин да не стартираме нашето Председателство. Понеже не съм учил арабска филология, не мога да чета на обратно. Ще помоля госпожа Павлова да прегледа всички такива подобни документи.

Уважаеми колеги, ние от ДПС се отнасяме сериозно към тези документи и към подготовката на Председателството. Поради тази причина няма как да не вземем отношение отново, макар че ще трябва да повторя повечето от нещата, които казах от името на парламентарната група при обсъждането на така наречената „декларация“… или какъв беше документът? Решение ли беше? Решение за Председателството. Изглежда не бяхме ясно чути. Затова сега ще се опитам да повторя. Вече виждаме приоритетите изписани ясно, дори цветно, с фигури.

ние правим всичко възможно, за да убедим нашите либерални партньори, че България може и ще играе много силна роля в повечето от тези приоритети. Убедени сме в това. Убедени сме, че сигурност и стабилност в силна и единна Европа няма как да има, ако продължаваме да толерираме национализмите и радикализмите. И Европа го показва. В частност Германия днес го показа. Австрия също го показа, въпреки че там очакванията са други. Всички европейски държави го показват, без България. Може ли да има европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, след като знаем, че най-големият бич на Западните Балкани са етнорелигиозните различия, етнорелигиозният национализъм. Повтаряме това, защото тогава имахме конкретни предложения, които искахме да влязат в приоритетите, макар и нюансирано, макар и не точно като приоритет, а като средство за реализация на определен приоритет. Не бяха приети. Ние продължаваме да твърдим, че стабилността на Западните Балкани зависи от няколко неща, зависи дали ще продължи преговорният процес с Република икономически, политически и военен колос, гигант на Балканите. Без стабилност там и без привличане на тази държава в процеса, процеса, независимо от процесите, които протичат там, или въпреки, или понеже такива процеси протичат, няма как да очакваме стабилност на Балканите, защото Балканите представляват етнически шарен килим. Този факт трябва да бъде отчитан. Цялата история е пълна с ужасяващи трагедии на такава основа. Подкрепяме категорично този приоритет. Смятаме, че България единствено притежава към решаването на този приоритет и ключът е българският етнически модел. Българският етнически модел е много силен и актуален днес, защото той предвижда точно това – не мнима интеграция, а реална не искане на автономии, каквото се случва на запад от нас, а реална интеграция на малцинствата. Не се срамувайте да подчертавате този конвентируем български политически продукт само защото негов автор е д-р Ахмед Доган и Движението за права и свободи. Достояние на цялото българско общество е и всички партии имат отношение към българския етнически модел, госпожо Министър. Затова трябваше това да бъде вписано тук и да бъде използвано в това наше Европредседателство. Пак ще кажа: ако не беше участието на националистите, убеден съм, че всички тези неща щяха да бъдат приети, както и нямаше да се вкарват законодателни норми, които по никакъв начин няма да помогнат за стабилност нито в страната, нито на Балканите, нито в Европа. Последният пример е от миналата седмица

Бих искал чрез Вас, госпожо Председател, да поясним един въпрос. Простете ми, на мен, невежия в това отношение. Може би госпожа Павлова

Имаме придружаващи лица от Министерството на външните работи – офицери за връзка с посолства, акредитирани в България. Бих искал, ако може, да получим отговор на този въпрос може би чрез Вас, госпожо Председател: какви са тези офицери от Министерството на външните работи? Аз не го разбирам просто. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков. Заповядайте, госпожо Павлова.

това е терминология, която се използва, буквален превод от стандартно установените норми. „Лиазон офисър“ е терминът, който използваме

стажант дипломати, младши дипломати от Министерството на външните работи на всяка една от държавите, които по време на всяко ротационно председателство придружават делегатите на високо ниво, съответния премиер или министър, или ръководител на делегацията на всяка държава.

достигнаха до ушите ми коментари, че това било абсолютно скучна дискусия, която се водела в това Народно събрание. Смятам, че трябва да се отнесем с достатъчна сериозност към бъдещото ни председателство.

които допринесоха в значителна степен да имаме балансирана, добра програма, която, предполагам, ще издигне авторитета на България на ново равнище по време на това председателство. Бих желал да апелирам към колегите народни представители, които, разбира се, заради това че са в друго направление, в други сектори, да обърнат достатъчно внимание на тази програма, защото тя наистина представлява документ, ръководство, което ръководство, което ще даде на много от нас възможности да разберем истински политиките, които води Европейският съюз. В това отношение искам да кажа, че и ние от „Обединени патриоти“ няма да влезем в кръчмарски, така да се каже, спорове, които ни се предлагат от религиозната партия ДПС, защото не е добре за Европейския съюз. Тя е религиозна, разбира се, не е етническа, защото има различни етноси: има цигани, турци, има други. Те обаче са свързани основно с религиозния момент.

в началото, ако си спомняте. Успяхме да я наложим и това е много важно за нашите български интереси. Тук искам да спомена нещо, което, изглежда, колегите от ДПС не могат да го разберат. Изглежда, четат само тези части от европейските документи, които са свързани с някакво прибиране на пари, с някакви такива неща. Те не четат, че Европа, като замисъл от двамата големи европейци – Роберт Шуман и Конрад Аденауер, е замислена като организация на нациите. Не може в организация на нациите да няма националисти. Представяте ли си?! А те ги заклеймяват като нещо лошо. Нашият националист Васил Левски бил нещо лошо, Христо Ботев – националистът, който се обявява за националист, било нещо лошо. Изобщо, да слушам това от устата на господин Цонев, който не смее да се появи в Бургас, аз просто не мога да разбера за какво става дума, но както и да е. Ние ще дадем особен принос за изкореняването на етномафиотската структура в България и ще дадем нашия принос и нашия опит в това отношение и в останалите балкански страни, защото там също

Обединението прави силата! Ние сме точно за това – обединението на българските политически партии да направи едно силно председателство. Благодаря, Съзнавам, госпожо Председател, че такъв тип бръщолевене трябва да бъде оставено без коментар. Щях да го оставя, но няма как да подмина квалификации към партията ми, като религиозна партия. ДПС е съставена от хора, които вярват в Бог, но всеки вярва в своята религия. Аз съм християнин и съм доктор по християнско богословие, почитаеми господин Петров. И съм заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Колегата ми Халил Летифов е мюсюлманин и заместник-председател на парламентарната група, така че квалификацията Ви е неточна. „Движение за права и свободи“ е българска политическа партия като всички останали, а не религиозна организация, нито етническа организация. Това е добре да го знаете, за да не ставате смешни, защото предизвикахте смях в залата.

Не виждам други изказвания. Да благодарим за втори път на министър Павлова и да си пожелаем успех в предстоящото председателство.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Член

„В чл. 14 се създава ал. 4: „(4) Главният секретар на Комисията подпомага председателя при осъществяването на административното ръководство на администрацията. За главен секретар се назначава български гражданин, който притежава юридическо и икономическо образование и има най-малко 10-годишен професионален опит в дейности, свързани с противодействие на корупцията и в дейности, свързани с отнемане на активи, придобити от престъпна или незаконна дейност, от които най-малко 5 години на ръководна длъжност.“

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 109 народни представители: за 14, против 54, въздържали се 41. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване чл. 25, който Комисията подкрепя. Гласували

отбелязали, че е оттеглено, но отбелязвам с оглед уточнението на господин Хамид, че не е прието, затова ще прочета и двете точки: „В чл. 15 се правят следните изменения:

Предложение от народния представител Иван Валентинов Иванов: „В чл. 15, ал. 7 в началото се добавя „Главният секретар“, след което се поставя запетая и се премахва главната буква в думата „инспекторите“.“

В дебата, който започна вчера, поставихме под съмнение доколко този нов орган е антикорупционен, доколко е независим. Време е чл. 15 да ни покаже, че той няма и да е единен, така както е представен в мотивите на Законопроекта. Обърнете внимание, уважаеми дами и господа народни представители, че се предвиждат три типа работещи в тази нова служба – едните ще са инспектори и други държавни служители по Закона за държавния служител; други ще са държавните служители, които ще работят по специалната Глава девета, отнасяща се до оперативно-издирвателната дейност, и третите са лица, работещи по трудово правоотношение, тоест на трудов договор. За какво точно става дума?

Хората по т. 2 обаче, така наречените „нови служители по чл. 16, ал. 2“, това са служителите от Специалната дирекция на ДАНС, които трябва да се влеят в нея. Третите са лицата по трудови правоотношения. Защо това е важно и защо не е същото, както в други ведомства? Защото на служителите по чл. 16, ал. 2, сегашните служители на ДАНС, имайки предвид коренната разлика в маниера и начина на тяхната работа и на това, което ще вършат, се предвижда изцяло нов статут в този закон. Те ще работят под една обща шапка с другите си колеги, но ще бъдат третирани различно както по отношение на техния статус, така и по отношение, естествено, на техните задачи. Вие сами разбирате какво ще бъде отношението между служителите в тази агенция. Но дори и това не е толкова важно. По-важно е, че това подсказва и доказва за пореден път, че всъщност ние имаме различни органи, които, въпреки че ще бъдат поставени под една шапка, всеки ще копае в собствената си писта. И както ще видим в правомощията на Комисията, те няма да се засичат дори и при упражняването на техните правомощия. Когато дойдем до Глава девета и следващите, ще видите, че там е изписано изцяло и само какво и как се третират тези специални служители по чл. 16, ал. 2. 2. Това го няма в другите институции, с цялото ми уважение. В другите институции има по Закона за държавния служител и по трудово правоотношение. В една и съща институция да имате държавни служители, третирани по

Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Карадайъ и група народни представители. (Народни представители

Моля, помогнете на колегите да гласуват. Има проблем с пултовете. Ще изчакам.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 121 народни представители: за 11, против 55, въздържали се 55. Предложението не е прието.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 121 народни представители: за 11, против 55, въздържали се 55. Предложението не е прието.

Член 17 е текст на вносител. Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 17 ал. 3 отпада. (при отпадане на Глава девета)“ Предложението не е подкрепено. Комисията подкрепя текста на вносителя

Органи на Комисията са директори на териториални дирекции и за втори път в контекста им е казаното преди това „орган на Комисията ще е и директор на тази Специална дирекция“. Искам само да кажа, че скоро ще говорим и за употребата на специални разузнавателни средства. Трябва да знаете, че заявител на тези специални разузнавателни средства няма да е Комисията или председателят й, а директорът на дирекцията – само като елемент още веднъж как правим служба в службата. Но искам да взема отношение по ал. 3. Вчера, след приемане на предложение от народни представители, стажът, който се изисква за председател и член на Комисията, стана пет години. ДОКЛАДЧИК

директорите на териториални дирекции да имат пет години стаж, с което се изравнява това изискване. Но всъщност от териториалните директори ще се изисква повече, тъй като за членове на Комисията не се изисква специализиран стаж – юридически и икономически, а общ професионален стаж.

проверим, това е чл. 8, ал. 3 и 4. Корекциите касаят заместник-председател и член на Комисията. Не сме променяли изискванията по отношение на председател на Комисията. По повод на Вашето разсъждение, че за директорите имаме по-тясна лента от изисквания, това донякъде е обосновано, защото директорите осъществяват конкретна професионална и административна дейност, докато членът има широки правомощия като член на Комисията. Не виждам защо пак трябва да връщаме онзи дебат към това трябва ли членовете да бъдат само и единствено юристи и икономисти или трябва да имаме възможност за една по-широка селекция по

Уважаема госпожо Председател, използвам дупликата, за да благодаря за тази проверка. Прав сте, променили сме изискванията на заместник-председателите. Това е така, но не променя по същество моето изказване.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 121 народни представители: за 11, против 55, 14, въздържал се 1. Предложението е прието. Преди да продължите, господин Кирилов, нека да поздравим нашите гости от гр. Търговище.

предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 17 ал. 3 отпада. (при отпадане на Глава девета)“ Предложението не е подкрепено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17. ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Съвсем накратко – в чл. 17 е описано, че Народното събрание осъществява контрол в ал. 1 върху дейността на Комисията, по-надолу специализираната Комисия. На практика този текст, предвид начина на назначаването и възможността за освобождаване, която гласувахте вчера, този контрол наистина се обезсмисля, защото предвид начина на назначаване от мнозинството – и на председателя, и на заместник-председателите. Възможността този председател и заместник-председатели да бъдат освободени, ако мнозинството, пак повтарям, в това Народно събрание или в следващото

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Репликирам, защото това е поредното абсурдно твърдение, което колегите от опозицията навеждат на Вашето внимание. Уточнихме, включително и във вчерашния ден, че по повод на основанията за освобождаване, че и 1/5, колега колега Попов, народни представители могат да искат предсрочното освобождаване на член на Комисията, което означава опозицията във всеки един момент да може да иска, грубо казано, „главата на всеки член“, когато събере 48 подписа. Смятам, че това е пределно демократично и това не е инструмент в полза само на управляващите, това е инструмент в полза на парламентарния контрол

те не можаха да разберат разликата между контрола, за който Вие говорите, и контрола, заложен в текста. Те все още смятат, че става дума за политически орган, в който ще се развива борба – опозиция и управляващи, и не разбират, че този начин на отзоваване ще накара председателя преди всяко едно действие, преди това да си осигури дали има подходящото мнозинство в Народното събрание. Тази Комисия не е парламент, а административен орган за изпълнение на закон. Тази разлика Вие не можахте да обясните. Благодаря, уважаеми господин Зарков. Трета реплика? Не виждам. За дуплика – господин Попов, заповядайте. Благодаря. Дупликата ми се състои в това, че на практика колегата Кирилов потвърди тезата, която току-що беше изказана и от колегата Зарков. Наистина контролът ще бъде осъществяван единствено и само въз основа на политически цели и целесъобразност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Други изказвания?

Искам да взема отношение по чл. 20, в който изрично се казва, че органите на Комисията – членовете, не носят имуществена отговорност за действията, които те предприемат, освен ако не представляват престъпление от общ характер. Това създава предпоставка при съществената възможност, която Законът предпоставя, да се засягат правата и законните интереси на гражданите при иницииране на проверки, те да претърпяват такива вреди, защото не винаги вредоносното действие е престъпление. Съсипването на една кариера – било то политическа, професионална или доброто име на някого, макар след година и половина, той да бъде оправдан, няма да дадат възможност да се търси имуществена отговорност за тези вреди от конкретните лица, които са ги причинили. Разбира се, че лицето ще има възможност да търси тази отговорност, но от кого? Отново от държавата ни. ни. Аз се противопоставям на принципа, въвеждан в чл. 20, при такава широка компетентност на Комисията, при такава широка персонална база на Закона, ние да освобождаваме лицата от носенето на

Благодаря, госпожо Председател. Напълно солидаризирайки се с колегата Милков, изразявам подобно становище. Освен това, съгласно разпоредбата, която ще се гласува цялата информация, която им е станала известна, тя е и класифицирана информация, тоест без значение дори и от вида на тази информация, защото тук е записано: „по повод изпълнение на задълженията им“. „По повод изпълнение на задълженията им“ може да е всякакъв род информация, включително която не е класифицирана, но класифицирайки тази информация няма да дадем възможност за по-добър контрол върху упражняването на тяхната дейност. Същевременно, те няма да носят отговорност, а би било нормално да носят отговорност по Закона за отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите от нейните служители и органи. Има такъв Закон и това е било най-нормалното, защото редица органи, включително и в съдебната власт, включително и в изпълнителната власт, отговарят именно по този Закон. Защо тези дами и господа, бъдещи тук, които ще участват в тази Комисия, не следва да отговарят за своите действия, особено предвид техните правомощия и хипотетичната, но голяма възможност и угроза, те наистина да нарушат законни права и интереси на българските граждани? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Втора реплика? Регистрирахме го като реплика? Добре, изказване. Променете го на изказване. Реплики има ли по изказването на господин Попов? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване членове 18, 19, 20 и 21, които Комисията подкрепя. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Чл. 22. (1) Стажьт на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 (3) Трудът на членовете на Комисията и на органите по чл. 16, ал. 1 и 2 се зачита за първа категория.

Благодаря, госпожо Председател. Съвсем кратко изказване, дори смехотворно за мен е предложението в новата ал. 4, че: при изпълнение на служебните си задължения органите пътували безплатно в градския транспорт. Колеги, как ще определим кога те си изпълняват служебните задължения и кога не? Сигурно контрольорът ще ги пита: „Вие на работа ли отивате, по какъв повод?“, за да им иска картата, за да пътуват безплатно в градския транспорт?“ По-добре

Не виждам. Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията по принцип текст на вносителя и предложената редакция на чл. 22. Гласували

Продължете, господин Кирилов. текст на вносител. Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. „В чл. 23 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Устройството и организацията на Комисията се уреждат с правилник, приет от Народното събрание.“

трета – Взаимодействие на Комисията с други държавни органи и международно сътрудничество“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24. ПРЕДСЕДАТЕЛ

3. Точка 3 отпада, а следващите се преномерират“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 121 народни представители: за 11, против 55, въздържали се 55. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване чл. 17, който Комисията подкрепя.

КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26. Член 27 – текст на вносител. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 27, ал. 1 т. 4 и 5 отпадат при отпадане на Глава

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги народни представители! Не сме съгласни с начина, по който е кодифицирано взаимодействието на Комисията с останалите държавни органи и не само с тях. Какво имаме предвид? По отношение на взаимодействието с други държавни органи е важно да се вземе решение относно това доколко установяването на механизмите и правилата на взаимодействие следва да се предвижда предвижда и регулира чрез съвместни инструкции, а не на законово ниво, предвид факта че подобни инструкции и предвиденото в тях ще е в състояние да засяга правата на гражданите. тази връзка чл. 26 от Законопроекта смесва два основни принципа и отваря врата към значително заобикаляне на предвидените гаранции за физическите и юридическите лица. Член 26 говори за съдействие от страна на търговци, физически и юридически лица, но ако се изиска информация от физически и юридически лица, това по същество е свидетелстване и следва да бъде уредено по друг начин и скрепено със съответните гаранции и основания за отказ,

четвърта – Превенция на корупцията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.

В ал. 2 след думите „компетентните органи“ се добавя „от изпълнителната власт“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32. Член 33 – текст на вносител. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 33, т. 2 думите „по приложението на Закона“ се заличават“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Зарков.

една от четирите части на този закон – „Превенция на корупцията“, което досега правеше Центърът за противодействие и превенция на корупцията, по-известен като БОРКОР. Ще взема отношение само по текста на чл. 32, т. 1 – текст, който съществуваше и досега и, който по-скоро не проработи. Става дума, че всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, се съгласува относно наличието на корупционен риск. Няколко въпроса се поставят във връзка с този член. Първо, защо се съгласуват само изготвените от органите на изпълнителната власт законодателни проекти? Ако ще се съгласуват предварително законодателните проекти, нека се съгласуват и тези на народните представители, и предложенията, които се правят между първо и второ четене, които често крият именно лобистки интереси. Второ, думите имат значение, особено когато са написани в законопроект. „Съгласува“ би трябвало да означава, че при евентуално идентифициране на корупционен риск този законопроект не бива да види бял свят. Фактите, разбира се, са съвсем различни, тъй като конституционно нито изпълнителната власт, нито законодателната инициатива на депутатите може да бъде предопределяна от предварителен контрол, какъвто и да бил той. Следователно думата „съгласува“ не отговаря на реалността, която се търси с този текст, а пък практиката показва, че становищата, които бяха издавани досега от Центъра, а сега ще бъдат издавани в Комисията, рядко биват дискутирани дискутирани и оповестявани. Те са становища, каквито би трябвало да могат да дават всички институции и заинтересовани страни по време на обсъждането на един законопроект. Тази важна превантивна дейност всъщност е формализирана в един текст. Тя съществуваше и досега, ще съществува и занапред на законово ниво, но практическото й измерение е близко или поне клони до нулата. Обръщам внимание също на факта, че както БОРКОР, така и тази Комисия трябва да извършва превенцията, основно издавайки предварителни доклади, така че ние да сме наясно, когато гласуваме съответните текстове, за какво става дума. Практиката обаче показа, че докладите на БОРКОР досега бяха неглижирани, най-меко казано, особено от органите, към които са насочени специални препоръки. Напомням, че през месец януари тази година излезе тежък доклад за общото състояние на политиките по корупция в България, за начина по който Министерският съвет издава стратегии, които си противоречат една на друга и доклад, в който се констатираше, че липсва политическа воля за борба с корупцията. Този доклад дори не беше обсъден, камо ли от него да са произтекли някакви конкретни действия и мерки от страна на правителството или от страна на тази зала. В заключение искам да кажа, че превенция на корупцията е важно, без съмнение. Хубаво е, че го има, но това, че го има написано в закон, съвсем не е достатъчно. Необходимо е този закон да бъде приведен в някакви конкретни действия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.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

още повече някой да им съгласува дейността – било то и антикорупционен орган. И точно затова е нашето предложение за изменение във втората алинея на чл. 32, защото наред с парламента и народните представители, на които не може да им се указва, чл. 32 включва и органите на съдебната власт. Абсолютно недопустимо е някой да указва

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Хамид, приемайки репликата, просто искам да уточня, че законодателната инициатива на народните представители конституционно не се различава от законодателната инициатива на Министерския съвет – каквото не е позволено спрямо нас, не е позволено и спрямо тях. Истината е, че думата „съгласува“ е не само неудачна, а тя просто не отговаря на реалностите. Идеята на вносителя, така както е било в постановлението досега, е, че предварително, като мярка за превенция, този център досега, а сега Комисия, трябва да бъде сезиран за да даде становище до каква степен определен законопроект би съдържал в себе си корупционни рискове или рискове за злоупотреба, или има някакъв лобистки елемент. Това не е лошо да се прави, но, естествено, то не обвързва с нищо този, който по Конституция има право на законодателна инициатива, било то депутат или Министерският съвет. Това, с което би трябвало да повлияе, е, че това становище бива оповестено, и когато тази инициатива все пак се реализира, въпреки него, съответният вносител носи своята политическа отговорност, тук, пред залата. Но „съгласува“ така, както е написано, значи друго. „Съгласува“ значи, че трябва да има съответния подпис или съответната мярка за одобрение, за да тръгне. Естествено, това не може и няма да е така, но в този Закон всичко е така. Пише много неща, които нищо не значат. Благодаря Ви, господин Зарков. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

Моля, режим на гласуване.

наименованието на Глава четвърта и текста на чл. 30, 31, 32, 33, 34, които се подкрепят от Комисията. Моля, гласувайте.

Предложенията се приемат. Моля, представете останалата част от текста, господин Кирилов. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По Глава пета – „Декларации“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета. Раздел I – „Задължение за деклариране“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. чл. 35. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.

финала на ал. 5, където думите са в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис. Предлагам думите „електронния подпис“ да се заменят с думите „електронните удостоверителни услуги“, тъй като тъй като променихме наименованието на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което беше обнародвано в „Държавен вестник“, брой 85 от 24 октомври 2017 г., и е необходимо да съобразим наименованието на Закона и той да стане „Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли реплики? Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на Глава пета като наименование на Главата – подкрепено от Комисията,

чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 39 и чл. 40, като Комисията подкрепя текста на вносителя за изброените членове от Раздел I на Глава

чл. 43. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.

шеста – „Сигнали“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.

текста на вносителя за наименованието на Раздел III, текста на вносителя за наименованието на Глава шеста и текстовете на членове

и предложение от народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров и Явор Нотев: „В чл. 49 ал. 1 отпада. Останалите алинеи се преномерират.“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Мария Илиева. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 49 ал. 1 думите „само на това основание“ се заменят с думите „ако сигналът е бил основателен“.

Категорично не приемаме безусловното освобождаване от отговорност на подателя на неоснователен сигнал по този закон. Посочената разпоредба според нас грубо нарушава правото на защита на лицата, срещу които е подаден сигнал, който впоследствие се е оказал неоснователен. В тези случаи тези лица няма да могат да ангажират „делитната“ отговорност на сигналоподателя и да защитят своите права и законни интереси. Това е недопустимо в една правова държава, за която претендира да е Република България. Считаме, че Законът предвижда достатъчно други възможности за защита на подателите на сигнали и това се явява прекомерна мярка за постигане на целите, които си поставя Законопроектът, и затова предлагаме отпадането на ал. 1. Действително това наше предложение може да Ви се стори радикално, но смятаме, че вредите, които може да нанесе ал. 1 в сегашната си редакция, са прекалено големи, за да се поема риска от оставането на тази редакция. Мога да декларирам, че ако не бъде подкрепено подкрепено предложението ни за отпадане, ние ще подкрепим другото предложение, което е за добавяне на неоснователните сигнали като възможност и вариант, при който сигналоподателят носи съответната отговорност. На практика с оставането на текста на вносителя в този вид действително много сериозно накърняване на правата и законните интереси на всяко едно лице, което попада в предметния обхват на този закон, който заема висша държавна или висша публична длъжност, и който ще бъде на практика оставено без защита в случая, в който сигналът се е оказал неоснователен. Ние защитаваме по много други начини подателите на сигнала, не се изнася информация. Има предвидени административнонаказателни разпоредби за случаите, в които член на Комисията или служител на Комисията изнесе информация за подадения сигнал. Но на практика по никакъв начин няма как да ограничим самия сигналоподател да изнесе информация за този сигнал, този сигнал да бъде публично оповестен в медиите и на практика до приключване на проверката, и дори да се окаже, че сигналът е неоснователен, по отношение на това лице да тече една негативна медийна кампания в обществото, да бъдат уронени неговото добре име, престиж, чест и достойнство,

На предишни варианти на този закон се обръщаше внимание на анонимния сигнал и само за него се говореше. Сега като че ли концентрираме вниманието си върху този текст. Първо, искам да напомня, че още в принципните положения на Закона защитата на сигнализиращите е изведен като един от основополагащите принципи на целия Закон. Второ, това, което не мога да разбера и апелирам някой да ми обясни дали ще дава сигнал, дали ще бъде защитено лицето, е едно, но какво ще прави тази институция с този сигнал? Какъв е интересът на някой гражданин да сигнализира точно тази институция с нещо? Гражданинът може да сигнализира, защото има съмнения, че някой е проявил корупционно поведение. Само че това е съмнение в извършване на някакво престъпление. Ако гражданинът има такова съмнение, той ще се обърне към орган, който може да го разследва, и много бързо ще разбере, че тази комисия не е такъв орган. Единственото нещо, което може да направи тази комисия със сигнала, ако иска той действително да бъде проверен и разработен, е да го повери на своята специална дирекция за оперативна издирвателна дейност, която ще направи някаква проверка. Но когато направи тази проверка, тя ще бъде изправена пред следната дилема. Ако сигналът се потвърждава, тя ще трябва да го изпрати в прокуратурата, която е разследващ орган – прокуратура, която обаче няма да може да се възползва от тези събрани данни, тъй като те няма да имат никаква доказателствена стойност в наказателно производство и ще го възложи за втора проверка на някой от органите, упълномощени да извършват такава по друг закон. Или, тъй като много бързо ще стане ясен абсурдът на тази ситуация, единственото, което ще прави тази комисия, е да препраща сигнала по компетентност. Това поставя наистина въпроса и за защитата, тъй като след като очевидно тази комисия няма какво да направи със съответния сигнал, тя единственото, което може да се случи, е или да го препрати, или евентуално по някакъв начин да се злоупотребява със съответната информация. За вреди се говори много. Теоретично погледнато от самия сигнал вреди не могат да изтекат. Ще произтекат вреди от действията на органа, който е сигнализиран, и ако този сигнал, който не съдържа някаква информация и въпреки това органът работи и прави, той просто превишава пълномощията си. Но всичко това е един дебат, който много трудно може да бъде разбран и много трудно може да бъде обяснен, но това важи не за този текст, който концентрира Вашето внимание, а за целия Закон.

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Зарков, аз не съм съгласен с това, което засегнахте във финала на Вашето изказване, че вредите ще произтекат само и единствено от действията на държавния орган. Аз не бих казал, че те ще произтекат от действията на държавния орган. Той на практика ще упражнява правомощията си по закон да извърши проверката и в резултат на тази проверка ще установи, че сигналът е неоснователен. Вредите ще произтекат от недобросъвестно действие и поведение на самия сигналоподател, който, ако цели да урони, да очерни доброто име, честта и достойнството на едно лице, ще огласи този сигнал

нито каквато и друга такава, тъй като текстът на ал. 1 на чл. 49 от Законопроекта е императивен, оттам нататък няма как това лице да се защити. На практика нарушаваме негови основни права,

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Зарков, прав сте за последното си твърдение, както и в останалата част на Вашето изказване, че тук на практика се касае за целия Закон. Вие пропуснахте да кажете, че текстовете, които вече гласувахме, а именно, че членовете на тази комисия не носят каквато и да било отговорност за извършените от тях действия, дори по Закона за вреди, причинени на гражданите от държавата, тук От тази гледна точка наистина целият Закон

и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев, Борис Ячев, Емил Димитров, Явор Нотев,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура по прегласуване – не всички колеги успяха да гласуват. Само искам да отбележа, че от всички предложения това е най-радикалното за отпадане на цялата ал. 1.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено

продължим с гласуването на текста на вносителя за наименованието на Глава и чл. 49 с приетото предложение и корекцията в текста от народните представители Христиан Митев и група народни представители. Гласували